Prelazimo na iduću točku. To je a) Prijedlog Odluke o razrješenju pravobraniteljice za djecu; b) Prijedlog Odluke o imenovanju pravobraniteljice za djecu Za riječ se javlja Ivan Šuker. Da vidimo što je posrijedi. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora smatram da se nisu stekli poslovnički uvjeti da ovu točku stavimo na raspravu u ovaj Visoki dom iz razloga što jučer matični odbor je tu točku skinuo s dnevnog reda, nije raspravljao o njoj i nije poslao Saboru izvješće sukladno članku 179. a možemo se pozivati još na neke druge članke našeg Poslovnika koji to kažu. Međutim, najbitnije od svega je da ako mi danas dozvolimo ovu raspravu onda je to totalno dezavuiranje ovog Visokog doma iz razloga što ćemo raspravljati o točki dnevnog reda za koju niti matični odbor, a niti Odbor za zakonodavstvo nisu poslali svoje mišljenje. odlučite nastaviti s ovom raspravom ja tražim stanku u ime kluba 15 minuta da možemo odlučiti oko svog sudjelovanja i načina rasprave o ovoj točki dnevnog reda. Dakle, tražim stanku. Dobro, ovako. Vidim ruku, samo da dam jedno obrazloženje. Nema poslovničkih prepreka da mi održimo raspravu, nije bilo poslovničkih prepreka ni da odbor jučer održi raspravu bez predstavnika Vlade. To što predsjednik odboru tu raspravu nije htio održati to je stvar odbora. Ali to ćete imati prilike reći, a ja ću vam dati objašnjenje poslovničko nakon stanke. Stanku traži i klub SDP-a. …/Upadica se ne

Poslovnička primjedba, izvolite gospodine Šuker. da komentirate ono što sam ja rekao, a treći je mislim da je članak 238. a to je da iznosite neistine jer i vaši članovi kluba su bili prisutni na odboru i glasali su isto kao i predsjednik odbora. Prema tome, onda to trebate reći kao činjenicu. I onda se slažem s vama. Ali ako zanemarite činjenicu da su članovi vaše stranke bili na odboru i iznesete samo jedan dio onda je to neistina, nažalost. Kolega Šuker, čut ćemo svu istinu. Ali molim vas lijepo predsjedavajući koji vodi sjednicu je dužan davati obrazloženja. I nema rasprave s predsjedavajućim, to vam isto piše u Poslovniku. Sada stanka od 10 minuta, nastavljamo u 12,05. Hvala.